Gospođe i gospodo zastupnici nastavljamo sjednicu. - Konačni prijedlog zakona o zaštiti okoliša, drugo čitanje, P.Z.E. br. 680 Predlagatelj Vlada. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, lokalnu i područnu samoupravu, Europske integracije. Državni tajnik Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Nikola Ružinski, će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite državni tajniče. **Ružinski, Nikola** Hvala lijepo gospodine predsjedniče, uvažene dame i gospodo zastupnici. Pred vama je konačni prijedlog zakona o zaštiti okoliša koji je bio donesen 25. prihvaćen, prijedlog je prihvaćen 25. svibnja 2007. godine. Odbor za europske integracije, odbor za lokalnu i područnu regionalnu samoupravu su prihvatili taj prijedlog zakona, međutim, Odbor za zakonodavstvo i Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša su obvezali podnositelja da sve primjedbe, prijedloge i mišljenja iznesene u raspravi uzmu u obzir. U pripremi Konačnog prijedloga mi smo prihvatili sve prijedloge i primjedbe pogotovo koje se odnose na nomotehnički dio, a većina drugih prijedloga i primjedba iznesenih u raspravi u ovom Hrvatskom saboru su prihvaćeni i uneseni u ovaj Prijedlog zakona. Htio bih ujedno napomenuti da smo dobili i dosta veliki broj primjedbi od nevladinih udruga koje se bave zaštitom okoliša i te primjedbe smo uzeli u obzir kod razmatranja i veliki dio tih primjedbi su ugrađeni u ovaj Zakon. Jedan od važnijih dijelova ovog Zakona su brojne konvencije, odredbe međunarodnih ugovora i svih onih protokola u području zaštite okoliša koje su u međuvremenu od starog Zakona prije 13 godina do sada doneseni kao što je Konvencija o procjeni utjecaja prekograničnih, procjeni o učincima industrijskih akcidenata, pristupu informacijama, ovaj Hrvatski sabor je ratificirao … Konvenciju, izuzetno značajna je Okvirna konvencija UN-a o promjeni klime, protokol o strateškoj procjeni itd., to su sve novine koje su kod nas Zakonu prvi puta. Osnovna pitanja koja su ovdje donesena su među najvažnijima možda to su načela zaštite okoliša i održivog razvitka. Dakle, po prvi puta se u ovom našem zakonodavstvu se pojavljuje problematika održivog razvitka, razvitka koji mora biti temeljen na zaštiti okoliša ali isto tako osnova za mogući razvitak i zaštita okoliša od štetnih utjecaja. Zakonom su posebno obrađeni svi subjekti zaštite okoliša, instrumenti provedbe, informacijski sustav, monitoring, odgovornost za štetu, isto tako sadrže prekršaje i kaznene prijave. Posljedice koje će biti od donošenja ovog Zakona su jedan od značajnih koraka približavanja zakonodavstva, pravnoj stečevini i upravljanje okolišu na načelima održivog razvitka. Dakle, novine su strateška promjena i jedna od možda najznačajnijih novina to su objedinjeni uvjeti zaštite okoliša koji ulaze u zajednicu sa drugim zakonima, dakle veza sa Zakonom o prostornom uređenju i graditeljstvu gdje se govori o izdavanju uporabne dozvole. Uz tu uporabnu dozvolu se u skladu sa ovim zakonom izdaju i objedinjeni uvjeti zaštite okoliša što počinje predstavljati jedan od značajnih instrumenta zaštite okoliša od onečišćenja od velikih industrijskih energetskih objekata, dakle po prvi puta se uvodi u naše zakonodavstvo, stalno praćenje ponašanja velikih subjekata prema zaštiti okoliša uz uporabnu dozvolu se dodjeljuje i objedinjeni uvjeti zaštite okoliša koji govore ne samo o kvaliteti objekti nego i o tehnologiji i ponašanju prilikom proizvodnje energije ili neke druge proizvodnje, tako da ti objedinjeni uvjeti zaštite okoliša predstavljaju promjenjivi dio uporabni dozvole, onaj dio koji može ako se ne poštuje dovesti do toga da subjekt dakle veliki proizvodni subjekt ili energetski može ostati bez uporabne dozvole u ovom dijelu što znači da nisu potrebne kazne koje oni olako plaćaju koji se ne brinu o okolišu nego ostaju bez mogućnosti dalje rada privremeno ili trajno. To je izuzetno jaki jedan instrument s kojim se mora pažljivo raditi, pažljivo na taj način da ne bi došlo do toga da ti subjekti dođu u nekakvu poziciju da moraju biti više opterećeni nego što treba, ali s druge strane moraju paziti što rade i kako se odnose prema okolišu. okolišu. Imamo, kao što sam rekao, jedan jači monitoring, tako da ovaj Zakon bi trebao dovesti do toga da imamo sigurniji sustav koji štiti i okoliš uključujući i prirodu vode, tla, zdravlje čovjeka što predstavlja osnovicu za dalji razvoj zakonodavstva u području zaštite okoliša. Hvala. **Šeks, Vladimir Za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, poštovani zastupnik Marko Širac, predsjednik Odbora. **Širac, Marko (HDZ)** Gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, kolege i kolegice, gospodine državni tajniče. Odbor za uređenje i zaštitu okoliša na temelju svoje nadležnosti iz članka 83. Poslovnika hrvatskog sabora raspravio je Konačni prijedlog zakona kao matično radno tijelo. Odbor je raspolagao pisanim primjedbama na Konačni prijedlog zakona od Zelene akcije, mreže udruga za zaštitu okoliša, Zeleni forum, te Zelene mreže Karlovačke županije. Nakon provedene rasprave Odbor je većinom glasova 8 za i 1 protiv podržao Prijedlog ovog zakona i predlaže Hrvatskom saboru donošenje. Hvala. Odbor za lokalnu i područnu samoupravu? Za Europske integracije? NE. Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a poštovani zastupnik Marko Širac. **Širac, Marko (HDZ)** Gospodine predsjedniče Sabora, Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržat će donošenje ovog Zakona. Zakon o zaštiti okoliša donesen je 1994. godine te su njime postavljeni temelji moderne zaštite okoliša u Republici Hrvatskoj. Nakon višegodišnje primjene Zakona o zaštiti okoliša i njegovih provedbenih propisa uočili su se određene nepreciznosti i nejasnoće nekih zakonskih rješenja koja valja ispraviti. Također utvrđena je potreba dopune postojećih uvođenja novih zakonskih rješenja imajući u vidu da je Republika Hrvatska kandidat za članstvo u Europskoj uniji i da ima obavezu usklađivanja sa pravnom stečevinom Pritom uzimajući u obzir činjenicu da su na razini Europske unije doneseni novi pravni instrumenti, odnosno postojeće direktive su novelirane. Republika Hrvatska usvojila je značajne međunarodne ugovore na području zaštite okoliša koji zahtijevaju određene izmjene Zakona o zaštiti okoliša. Riječ je ponajprije o implementaciji određenih međunarodnih ugovora, odnosno konvencija i protokola iz područja zaštite okoliša. Pored iznijetog, Konačni prijedlog Zakona o zaštiti okoliša temelji se i na odrednicama Nacionalne strategije zaštite okoliša koju je ovaj Hrvatski sabor donio tijekom 2002. godine. Predloženi Zakon o zaštiti okoliša kao krovni zakon u zaštiti okoliša osigurava podlogu za donošenje niza provedbenih akata kojima će se nacionalno zakonodavstvo u potpunosti uskladiti s europskim te se uvode novi pojmovi iz pravne stečevine Europske unije. Ovim zakonom po prvi puta se uređuje važna pitanja iz područja zaštite okoliša kao što su cjelovita zaštita sastavnica okoliša i zaštita okoliša od štetnog utjecaja opterećenja, subjekti zaštite okoliša, dokumenti održivog razvitka zaštite okoliša, novi instrumenti provedbe zaštite okoliša, izgradnja informacijskog sustava zaštite okoliša, osiguranje pristupa informacijama o okolišu i sudjelovanje javnosti u pitanjima okoliša te pristup pravosuđu. Odgovornost za štetu u okolišu i prijeteću opasnost od štete, financiranje i instrumenti opće politike zaštite okoliša te nadzor nad primjenom zakona, prekršaji i prekršajne kazne. Po našoj ocjeni donošenjem ovog zakona postignut ćemo sljedeće. Učiniti će se značajan korak k usklađivanju sa pravnom stečevinom Europske unije na području zaštite okoliša, zaštite zdravlja ljudi od nepovoljnih čimbenika vezanih uz okoliš. Dokumentima održivog razvitka i zaštite okoliša odrediti će se ciljevi vezani za održivi razvitak i polazišta ukupnog gospodarskog, društvenog, socijalnog i kulturnog razvoja te utvrditi smjernice upravljanja okolišem, a na načelima održivog razvitka. Dakle taj održivi razvitak po prvi puta se ovim zakonom detaljno uređuje u našoj državi. Stvaranje institucionalnih uvjeta za razvitak i djelovanje novih instrumenata zaštite okoliša, kao što su strateška procjena planova i programa, odnosno odgovarajućim strateškim dokumentima kojima se promiče održivi razvitak, a nositeljima zahvata pružaju okviri djelovanja i daje mogućnost uključivanja bitnih elemenata zaštite okoliša u donošenju odluka. Objedinjeno sprječavanje i kontrola onečišćenja zraka, tla, voda od strane velikih industrijskih postrojenja i uspostava objedinjenog pristupa zaštiti okoliša u tom smislu, paćenjem i poticanjem uprave novih najboljih tehnologija, sprječavanje velikih nesreća koje uključuju opasne tvari i obvezivanja onečišćaća da osiguraju sredstva i naknade štete u okolišu. Stvaranje pravnih temelja i unapređenje uvjeta za uključivanje u europski sustav zaštite okoliša. Demokratizacija donošenja odluka i odlučivanja javnosti u rješavanju pitanja zaštite okoliša čime se osnažuje položaj javnosti u pristupu informacijama u okolišu te sudjelovanje javnosti u postupcima donošenja planova, programa kao i konkretnih odluka povezanih s okolišem te se ispunjavaju zahtjevi konvencije u pristupu informacija i sudjelovanju javnosti u odlučivanju u pristupu pravosuđa u skladu sa konvencijom koju je Republika Hrvatska ratificirala tijekom ove godine. Što se tiče pojedinih odredbi ovog konačnog prijedloga zakona, prijedloga zakona, Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice nema bitnih primjedbi jer je predlagatelj uvažio većinu naših primjedbi iz rasprave o prijedlogu zakona u prvom čitanju. Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržati će donošenje ovog zakona. Gospodine Poštovani zastupnik Slaven Letica. Nema ga. Gubi pravo na riječ. Poštovani zastupnik Jure Bitunjac. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora. Poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Prijedlog zakona smo imali, nacrt prijedloga zakona imali smo u 5. mjesecu ove godine kada smo uz tadašnji prijedlog zakona u prvom čitanju, dakle raspravljali i o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj. Ono što je najbitnije istaknuti, što se tada istaknulo ja ću samo ponoviti ukratko, jest da sa ukupnim stanjem kada je riječ o prirodnim resursima i stanju okoliša u svojoj cjelovitosti, da u Hrvatskoj možemo biti zadovoljni, premda u onom dijelu koji se odnosno na komunalni otpad i zbrinjavanju otpada, kao i gospodarenja otpadom, tu nisu polučeni veliki rezultati. Tek mandatom ove Vlade učinjeni su značajni pomaci u tom sektoru. Inače samo zbrinjavanje je problem ne samo Hrvatske nego je bio problem svih bivših socijalističkih zemalja, tranzicijskih zemalja, a danas kada Hrvatska je postala i kandidat za ulazak u punopravno članstvo Europske unije, nameću se i novi zahtjevi pred Hrvatski sabor, hrvatsku Vladu i hrvatsko društvo u cjelini. Smatram da osim ovog zakonskog okvira, zakonskog dijela da predstoji veliki i financijski napor, da se stavlja pred svih nas da bi odgovorili na zahtjeve s s obzirom na financijska sredstva koja treba i izdvojiti. Svakako da je ovo ministarstvo i ova Vlada da su osim novog danas koji je pred nama, da smo imali priliku raspraviti i donijeli smo niz zakona iz ekološke sfere. Ja ću spomenuti samo neke od njih. To je Zakon o vodama, Zakon o šumama, Zakon o otpadu, Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o zaštiti zraka i svakako treba spomenuti strategiju gospodarenja otpadom kojom su udareni temelji da bi donijeli i ovi današnji zakon i gdje smo definirali rokove, vrijeme i način zbrinjavanja otpada u Republici Hrvatskoj i načina njegova korištenja. Svakako da je ovim Prijedlogom zakona naglašena uloga jedinica lokalne samouprave. Želio bih istaknuti da je Vlada Republike Hrvatske u ovom mandatu dala veliku podršku jedinicama lokalne samouprave, poglavito onim koji su gospodarski, ekonomski inferiorniji i koje na svom području nisu mogle zbrinuti otpad. Spomenuo bih samo slučaj Makarske gdje je to riješeno u ovim uvjetima i ovim prilikama na odgovarajuće efikasan način. Svakako su sredstva prikupljena kroz Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost tijekom zadnje dvije godine značajna i na taj način Hrvatska korak po korak se približava standardima kad je riječ o čuvanju okoliša u svojoj cjelini zemljama U samom prijedlogu zakona u člancima od 7. do 18. navedena su načela zaštite okoliša. Ja bih istakao tri koja su po meni najvažnija najvažnija i koja imaju daleko …/Govornik se ne razumije./… značenje za nas danas, ali i za generacije koje dolaze. Znači načelo održivog razvitka. Misli se tu pod načelom održivog i gospodarskog i društvenog razvitka, zatim načelo zaštite okoliša u svojoj punini te načelo zaštite, načelo onečišćivač plaća koje se već primjenjuje u Zakonu o komunalnom otpadu i Zakonu o otpadu. Uloga jedinica lokalne samouprave kao što sam rekao je svakako značajna, poglavito prilikom donošenja prostornih planova. Ono što je bitno jest da treba odvojiti radne, znači gospodarske zone i stambene zone. Na taj način se polučuju veliki financijski efekti u smislu smanjenja sredstava potrebnih za efikasnu zaštitu okoliša po pitanju otpadnih voda itd., ali svakako na taj način kvalitetnije i rješavamo dotične probleme na području svake jedinice lokalne samouprave, a gdje županije imaju svoje mjesto. U svakom slučaju podupirem, a mislim da će i većina gotovo svi kolege poduprijeti donošenje ovog Prijedloga zakona i svakako bih još jedanput istakao činjenicu da je ministarstvo i Vlada kad je po pitanju zaštite okoliša u protekle četiri godine, evo skoro četiri godine da su učinili velike značajne pomake na razini Hrvatske. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Završni osvrt, državni tajnik Nikola Ružinski ako želite. Da. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče, uvažene dame i gospodo. Ja bih samo želio reći da smo dobili amandmane od uvaženog zastupnika Marka Širca i da mi u potpunosti prihvaćamo ove amandmane koji su. Hvala lijepa. Zaključujem raspravu.